Prelazimo na 3. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta međunarodnog kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnog i humanitarnog prava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 785 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe čije izvješće svaki čas stiže. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatijana Vučetić državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani i cijenjeni zastupnice i zastupnici. Razlozi za izmjene i dopune Zakona o primjeni Statuta međunarodnog kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnog i humanitarnog prava uglavnom proizlazi iz potrebe ispunjavanja mjerila za zatvaranja poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Naime, ovim izmjenama prihvaćene su preporuke izražene na tehničkim konzultacijama sa Europskom komisijom. No, isto tako s obzirom da se zakon u određenom dijelu poziva na odredbe Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji je ukinut novim Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta pojavila se potreba naravno usklađivanja sa novim zakonskim stanjem. Prva izmjena zakona vezana je uz traženje Europske komisije da se zakonom treba predvidjeti kako su za postupke vezane uz ratne zločine isključivo nadležna 4 specijalizirana suda, a to su Županijski sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Tako da ovom prvom izmjenom brisana je opća mjesta nadležnost sudova, a predviđena isključiva nadležnost 4 specijalizirana suda. Drugom izmjenom postigla se bolja preglednost postojeće odredbe pa je u tom smislu stavak 1. podijeljen na 2 stavka. Također je došlo do izmjene na način da se više ne traži suglasnost ministra pravosuđa za imenovanje državnog odvjetnika za progon ratnih zločina čime se ubrzava postupak imenovanje te osigurava neuplitanje izvršne vlasti u aktivnosti Državnog odvjetništva. isto tako da u slučaju kada nije imenovan državni odvjetnik za progon ratnih zločina, njegove poslove obavlja glavni državni odvjetnik. Sljedeće izmjene zakona vezna je uz već navedenu potrebu usklađivanja sa Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Tako su zakonu pridodana dva nova članka pri čemu prvi omogućava upućivanje državnih odvjetnika na ispomoć državnim odvjetništvima nadležnim za postupanje pred 4 specijalizirana suda na rok od najdulje godinu dana. Budući se predviđa da bi ta državna odvjetništva mogla biti vrlo opterećena u budućnosti. Drugim pridodanim člankom trajanja istražnog zatvora u predmetima iz nadležnosti iz ovog zakona usklađuju se sa zakonskim rješenjima o trajanju istražnog zatvora predviđenim u Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Izmjena zakona glede članka 28. ide u smjeru izmjene podnaslova iznad tog članka kao i samog članka. Do sada je u zakonu stajao trajao podnaslov, "Preuzimanje postupaka od Međunarodnog kaznenog suda". No, obzirom na izmjene u članku 28. kojim se briše preuzimanje postupka bilo je potrebno uskladiti i sam podnaslov. Naime, dosadašnjim člankom 28. predviđala se situacija u kojem Međunarodni kazneni sud ustupa kazneni progon RH. Kako Kako ova situacija zapravo nije moguća jer Međunarodni kazneni sud ima komplementarnu nadležnost, a to znači da sud provodi postupak isključivo ako država nije u mogućnosti ili ne želi sama provesti postupak, logična je ova izmjena kao i brisanje dijela članka koji je predviđao sklapanje posebnih sporazuma za uređenje pitanja kod preuzimanja postupka. Osim navedenog brisana je i suglasnost istražnog suca kod podizanja optužnice te pozivanja na konkretan članak Zakona o kaznenom postupku kako bi se uskladio sa postojećim zakonskim rješenjima u RH. Sljedeća samostalna odredba predviđa primjenjivost odredbe o korištenju dokaza iz ovog zakona i u slučaju stupanja kaznenog progona ili dokaza od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, obzirom da ova mogućnost i dalje teoretski postoji. I na kraju se samostalnom odredbom onemogućava retroaktivnost primjene zakona na postupke koji su u tijeku, da se ne bi dogodilo da se slučajevi sa svih sudova moraju uputiti na 4 specijalizirana suda, pa da time nastane potpuna preopterećenost tih 4 Isto tako predviđa se mogućnost da predsjednik Vrhovnog suda, a na prijedlog glavnog državnog odvjetnika neke od postupaka u tijeku prebaci na jedan od 4 specijalizirana suda. Ova odredba također ostavlja mogućnost da se u slučaju ukidanja odluke u kaznenom postupku od strane Vrhovnog suda RH i vraćanje predmeta na ponovno raspravljanje, ovaj novi postupak može provesti pred 4 specijalizirana suda. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.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 Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta međunarodnog kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnog i humanitarnog

relativno dugo u uporabi i evo prvi puta se nakon 2003. godine tek sada mijenja. Možda je za napomenuti, možda će javnosti to sigurno biti interesantno ali da oživotvorimo punu primjenu ovog zakona kojim je omogućeno da naši domaći sudovi sude ne samo ono za što su primarno i pozvani po domaćem zakonodavstvu suditi za najteža kaznena djela pa i za ratne zločine, nego jednako tako da se i oni postupci koji se vode pred međunarodnim institucijama kao što je to Haaški sud, sud, iako je formiran ICTV koji je formiran za bivšu Jugoslaviju, dakle da se ta kaznena djela, procesi prebace u Hrvatsku. To se zahvaljujući ovom zakonu i dogodilo. Taj zakon, možda mali kuriozitet, evo napomenula sam da je on donesen za vrijeme koalicijske vlasti, a da ga je izradio u cijelosti i potpuno samostalno tadašnji tadašnji profesor i sad profesor, ali na dužnosti drugoj, predsjednik Republike Ivo Josipović. To je interesantno što prvi put smo imali, susreli smo se sa jednom novom pravnom problematikom s obzirom da vas također podsjetim da smo mi u to vrijeme bili, kada se osnivao, eto svjedoci smo jednog velikog i suvremenici događaja u povijesnom smislu kaznenog zakonodavstva o kojem svaki kaznenjak sanja i to smo i doživili da se stvori stalni međunarodni kazneni sud. Ne ad hoc ovakvi sudovi koji će biti negdje i onda koji su uvijek možemo im prigovoriti s više ili manje argumenata da su oni u biti i politički sudovi. Dakle, formiranje stalnog međunarodnog kaznenog suda koji sudi upravo za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. Kao što je poznato nažalost, vodeća svjetska sila još uvijek se protivi da njihovi građani nađu se pred licem pravde ovog suda. To jednostavno izaziva jedan prijepor, ali moram priznati evo da je Hrvatska bila među prvim potpisnicima statuta stalnog međunarodnog kaznenog suda koji sada stalno radi. Mi smo upravo, pošto smo bili potpisnica tog stalnog međunarodnog kaznenog suda pa smo morali donijeti i određene norme, prilagoditi i domaće zakonodavstvo koje će omogućiti upravo da se naši građani pojavljuju pred stalnim međunarodnim kaznenim sudom, ali ujedno opterećeni još uvijek situacijom da naši građani odgovaraju pred ovim sudom ad hoc u Haagu dakle stvorili smo pretpostavke koje su tada nedostajale u našem zakonodavstvu da stvorimo pretpostavke da građani, da vojnici, da generali, da naši građani koji se nalaze pred međunarodnim institucijom budu procesuirani u Hrvatskoj. Na temelju tog zakona i prihvaćajući norme koje važe djelomično i pred tim tribunalom koje smo inkorporirali u ovom zakonu omogućeni su neki procesi, evo da sada ne spominjem, vama je svima poznato i o kome se radi, dakle i oni koji su možda eventualno trebali otići tamo, ali gdje se proces ovdje vršio i gdje se sada izvršava i kazna. Koliko god ljudi bili nezadovoljni odlukama bilo domaćih ili stranih sudova ili institucija, uvijek je za okrivljenika, za optuženika bolje da mu se sudi u zemlji, nacionalnoj zemlji zemlji iz koje potiče. To je inače i kasnije, malo se sada više uopće govori i za resocijalizaciju itekako bolje. Dakle, taj zakon moram priznati da je ovdje donesen bio onda jednoglasno. Međutim kada malo pogledamo, mnogobrojni zakoni koji su u to doba jedne ekspanzije zakonodavne, zbog toga smo bili i kritizirani od strane same struke, da često mijenjamo zakone, ali bili smo naprosto prisiljeni. U međuvremenu ti temeljni zakoni koji su tada 2002., 2003. doneseni stalno su se mijenjali, usavršavali, nadograđivali. 2011., dakle nakon 8, 9 godina mijenjamo ovaj zakon. Nemojmo se nitko uvrijediti, ali to svjedoči o činjenici da se zakon malo upotrebljavao i zbog toga je izazvao i prijepore jer su se neke situacije i mogle, ali sada o tome samo možemo hipotetski govoriti, ispriječiti ili na drugačiji način riješiti ili razvoj događaja bi možda išao i u manjem i u drugačijem smjeru. U cjelini U cjelini za nas da je ovaj zakon bio puno ranije donesen, a i već kad je bio tada donesen danas se primjenjivao u punoj u punoj mjeri. Ali zato nisu odgovorni samo oni koji primjenjuju zakon, zato treba puno političke volje, a ne ovako ad hoc. Dakle to je jedan kontinuirani proces koji ne može biti nekakva trenutna koji ne može biti nekakva trenutna kampanja. Također moram napomenuti da je ovaj zakon donesen u sklopu ondašnje vladine odluke da progon protiv ratnih zločina ne zadovoljava, da jednostavno treba domaće pravosuđe osposobiti i kadrovski i jednostavno educirati, ali onda i u ovom smislu osigurati i podređene da bi se jednostavno koncentrirala određena naša pravosudna tijela koja će se u dobroj mjeri ako ne isključivo baviti ovom problematikom dakle najtežim oblicima najtežih kaznenih djela. Također moram napomenuti da sve ove izmjene koje su sasvim logične i koje se …/Ne razumijem se./…, one nisu nikakav novum, dakle četiri kaznena suda su ustanovljena tada, samo smo tada još postavljali istragu pa se onda govorilo o istražnom centru u Zagrebu, u Osijeku, u Rijeci, u Splitu. Jednako tako i ove druge neke norme koje se sada možda malo još pojašnjavaju, na neki način malo bruse, zato to mi i pozdravljamo. da se u tom smislu nešto i prakticira kada se vidi da u praksi nešto treba možda i izbrusiti i doraditi. Prema tome, evo nije nas nagnao nikakav pritisak izvana, ovo je bio inicijalno naš naš uradak, naša svijest da se ovdje nešto u tom smislu učini, da budemo sposobni jednostavno i kao i kao građani u cjelini suočiti se i s onom drugom stranom ratovanja i učiniti za takve osobe nešto što je najbolje da im se sudi, da se procesuira i pred domaćim sudovima. To je s jedne strane, a s druge strane jednako tako da se počne sa jednim sustavnim progonom i osudama jer to naša javnost očekuje jer još uvijek nema elementarne zadovoljštine prema onima koji su napali Hrvatsku za sve one zločine što su učinili. Dakle specijalizirani sudovi, dosta je uznapredovala edukacija naših sudaca. U tom smislu se zaista otada puno toga učinilo. I evo zaključujući svoju raspravu u ime kluba SDP-a mi podržavamo izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a, HSU-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS, HSU podržat će ovaj prijedlog zakona. Kao što vidimo dopuna ovog zakona proizlazi iz potrebe ispunjavanja mjerila za zatvaranje 23. poglavlja – Pravosuđe i temeljna prava. No, također i iz potrebe usklađivanja ovog zakona sa postojećim zakonima Republike Hrvatske. Na tehničkim konzultacijama sa Europskom komisijom preporučeno je hrvatskoj Vladi da dopuni i izmijeni ovaj zakon na način da se predmeti vezani uz ratne zločine vode isključivo kod četiri specijalizirana suda u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. I mi se slažemo sa kolegama iz SDP-a da je to dobro. Radi se o najstručnijem kadru, radi se o ljudima koji imaju velikog iskustva, koji su se specijalizirali za ta područja i da će to svakako doprinijeti objektivnom i kvalitetnom suđenju. Druga preporuka Europske komisije vezane uz mogućnost korištenja dokaza međunarodnih kaznenih sudova pred domaćim sudovima. I time se slažemo. To će znatno ubrzati određene sudske procese ako se koriste i dokumenti. Ono što je također ovdje vrijedno reći da nam je drago da je DORH potpisao bilateralne sporazume sa odvjetništvom i u Srbiji i u Crnoj Gori, da u slučajevima kada se ne mogu izručiti osumnjičenici za ratne zločine tada se dokumenti predaju drugoj strani. Ona vrši istražni postupak i na taj način nitko ne bi smio ostati nekažnjen. Iz tog razloga ovdje i korištenje ovakvih dokumenata s kojima bi raspolagali na Međunarodnom sudu također može samo doprinijeti tom procesu. Nadalje, slažemo se s tim da glavni državni odvjetnik imenuje jednog od svojih zamjenika na dužnost državnog odvjetnika za progon kaznenih djela iz članka 1. Naime, za ratne zločine i zločine vezane uz humanitarno pravo. Njegova uloga bi bila da koordinira i usmjerava kazneni progon počinitelja što je dobro. Upravo te koordinacije do sad nije bilo ili je bila vrlo nedostatna i ovime očekujemo da se poboljša upravo postupak progona tih osoba. Nadalje, imamo i jedno dodatno rješenje. Ako državni odvjetnik, ako nije imenovan državni odvjetnik za progon ratnih zločina tada glavni državni odvjetnik radi taj posao. Dakle, uvijek postoji krivac ako nešto nije realizirano, nešto nije dogovoreno ili koordinirano što je svakako dobro. Nadalje podržavamo i uvođenje institucije pokajnika ako to tako smijemo nazvati i to je dobro doći do informacija dopunskih od strane onih koji će na taj način očekivati nešto manje kazne ali će se sigurno riješiti tada veliki broj onih slučajeva za koje drugim putem ne bi mogli doći do dokaza. Također nam se čini vrlo logičnim da glavni državni odvjetnik može uputiti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika na rad na određeno vrijeme ali ne duže od godinu dana u neko drugo područje gdje je veća opterećenost. Čini nam se da jedino u toj rečenici ovo ili na određeno vrijeme možda te četiri riječi su po nama suvišne jer ionako nakon toga ide ali ne duže od godinu dana. Tako da ponavljate čini mi se tekst nepotrebno i da te četiri riječi bi možda mogle biti izbačene. Nismo i ne planiramo napraviti amandman, nego vi ocijenite sami da li bi to bilo logično da se ne ponavlja tekst tamo gdje ne trebamo činiti to. Članak 28. iznimno državni odvjetnik na temelju dokaza pribavljenih od Međunarodnog kaznenog suda može pred nadležnim sudom podići optužnicu bez provođenja istrage. Mislimo da i to jeste dobro i da treba podržati takvo rješenje jer ono samo može ubrzati postupak i učiniti ga još efikasnijim. Kaznene postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će sudovi koji su nadležni po odredbama Zakona o kaznenom postupku. Dobro, ovo je rješenje, nekakvo prijelazno rješenje da ne bi odjednom sada svi postupci prešli na ova četiri suda to možemo prihvatiti iako bi jako voljeli da se što više tih postupaka vodi upravo na ova četiri suda koji će se nesumnjivo još više osnažiti i specijalizirati za ove postupke. Na obrazloženi prijedlog glavnog državnog odvjetnika predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može odobriti da se vođenje postupka premjesti na sud iz članka 12. ovog zakona i to nam se čini dobrim rješenjem u slučaju da se vidi da negdje zaista jeste zapelo, da se postupci vrlo sporo i neučinkovito vode. vode. Tada je ovakvo rješenje dobro jer će dati glavnom državnom odvjetniku još jedno oružje u rukama da može postupiti i ubrzati cijeli postupak. Ono što bi možda ovdje trebalo reći. Pardon, još ću se vratiti, vratit ću se sada na jedno pitanje koje sam se sjetio da bih postavio predlagateljima. Naime, članak 2. točka 5. nadležni državni odvjetnik usmjerava rad redarstvenih vlasti koje rade na predmetima koji prema ovom zakonu spadaju u njegovu nadležnost. Redarstvene vlasti, što sve spada pod redarstvene vlasti. Samo da nam pojasnite. Konačno, možda bi trebalo reći mnogi od nas sjedimo u raznim izaslanstvima gdje možemo i trebamo utjecati na ono što se na žalost događa i vezano uz Rimski statut i Međunarodni kazneni sud. Naime, od 192 države članice UN-a njih 78 još nisu ratificirale ovaj dokument što znači da jedan veliki dio svjetske zajednice još uvijek ne uvažava i izbjegava surađivati u i preko toga suda što nije dobro. Na žalost čak i pet, šest zemalja članica Vijeća Europe isto tako nisu još ratificirale Rimski statut, potpisale i ratificirale Rimski statut pa je moja zamolba ispred kluba HNS, HSU da gdje god možemo kolegice i kolege u raznim međunarodnim organizacijama gdje predstavljamo Hrvatski sabor upozorimo na tu činjenicu i tražimo da se ispravi takvo stanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime kluba HDZ uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta međunarodnog kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnog i humanitarnog prava Naime, ovo je vrlo kratak zakon koji danas o izmjenama, koji danas imamo u raspravi i on se odnosi zapravo, ima dva dijela. Jedan je dio zaista sasvim tehničke naravi

pa jednostavno radi točnosti i nedvojbenosti u primjeni treba onda izmjenama zakona utvrditi točan naziv i rekognoscirati pravi zakon na čije odredbe se ovaj Zakon poziva, poziva, a tu se radi u prvom redu o Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta koji je u međuvremenu izmijenjen. Drugi dio je onaj dio koji nam zapravo je potreban radi ispunjavanja mjerila u poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava a također usklađenje sa postojećim Hrvatskim zakonom, a i tu vidimo Vrhovnog suda Hrvatske, ne radi usklađenja nego radi mogućnosti odgovarajuće primjene u tehničkim konzultacijama je sugerirano da se efikasnijeg i dosljednijeg progona ovih kaznenih djela na koja se odnosi Zakon o primjeni statuta Međunarodnog kaznenog suda da se odrede 4 koja bi bila nadležna za suđenje i rješavanje ovih predmeta,a to su četiri suda sud u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu kao zaista sudovi koji su najekipiraniji, najekipiraniji, koji imaju najkvalitetnije kadrove i mogućnosti rješavanja složenih kaznenih predmeta. Druga je bila tehnička primjedba oko mogućnosti korištenja dokaza Međunarodnih kaznenih sudova pred domaćim sudovima. Naime, u postojećem Zakonu je odredba o dokazima bila u glavi koja se zvala Preuzimanje postupaka od Međunarodnog kaznenoga suda, nije bilo preuzimanja postupaka jer po naravi Međunarodni kazneni sud vodi one postupke koje nije prethodno domaće pravosuđe procesuiralo, do toga preuzimanja nije niti dolazilo, u praksi je preuzimanja odnosno ustupanja bilo samo od međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Kako je onda u primjeni dolazilo do dvojbi, kako je Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo stajalište da se ti dokazi mogu koristiti isključivo ako se radi o preuzetom postupku, a ne ukoliko se radi o suđenju pred domaćim sudom onda je sada ovim izmjenama kojima je i naziv iz te glave izmijenjen u naziv Korištenje dokaza Međunarodnog kaznenog suda omogućena uporaba tih dokaza koji su provedeni pred Međunarodnim kaznenim sudom i u slučaju suđenja pred pred domaćim sudom. Naravno ono što je bitno i što je bilo u postojećem zakonu određeno da se kaže da se postupci za kaznena djela iz članka 1. Zakona u Republici Hrvatskoj provode uz primjenu domaćega kaznenog, materijalnog i kaznenog postupovnog prava, a iznimno, kao iznimka da državni odvjetnik na temelju dokaza pribavljenih od međunarodnog kaznenog suda može pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj podići optužnicu i bez provođenja istrage temeljem tih i prikupljenih dokaza. Ono što je još važno istaknuti da dokazi koje su prikupila tijela Međunarodnog kaznenog suda se mogu koristiti u kaznenom postupku pod određenim uvjetima da su oni prikupljeni na način predviđen statutom i pravilima o postupku i dokazima Međunarodnog kaznenog suda da bi se mogla koristiti pred tim sudom, ali na temelju tako pribavljenih dokaza postojanje ili nepostojanje neke činjenice koje se pokazuju tim dokazima ono što je važno da Hrvatski sud procjenjuje prema odredbama Zakona o kaznenom postupku primjenjuje domaće pravo. Naravno obzirom na izmjenu naziva cijele ove glave o preuzimanju postupaka onda je bilo potrebno ovim ovim člankom 6. izmjena odrediti da će se odredbe o korištenju dokaza Međunarodnog kaznenog suda primjenjivati na odgovarajući način i u slučaju kada se ustupa kazneni kada se ustupa kazneni progon ili dokazi od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju da ne bi došlo do zabune o primjeni, onda je to ovaj Zakon o izmjenama eksplicite i naveo. Također je jedna daljnja odredba na smanjenju odnosno potpunom izostajanju upliva izvršne vlasti na bilo kakva imenovanja ili određenja bilo u sudstvu, bilo u državnom odvjetništvu tako je ovim izmjenama odredba na način da će glavni državni odvjetnik uz mišljenje kolegija Državnog odvjetništva odrediti jednog od svojih zamjenika na dužnost državnog odvjetnika za progon kaznenih djela. Iz članka 1. toga zakona a da više neće biti potrebna suglasnost odnosno mišljenje ministra pravosuđa. Također se ovim izmjenama uvodi nova odredba koja određuje da glavni Državni odvjetnik može uputiti na radu odvjetništva koja pokrivaju mjesnu nadležnost ova četiri određena suda za suđenje u ovim predmetima, jer se očekuje možda da će onda ta odvjetništva biti nešto opterećenija nego što je to sada redovnim rasporedom i poslovima. I također zakonom je u prijelaznim odredbama riješeno riješeno pitanje sada postupaka, koji su sada u tijeku Zakon kaže eksplicite da će se te kaznene pokrenute prije stupanja na snagu dovršiti sudovi koji su nadležni po važećim odredbama Zakona o kaznenom postupku, a iznimno u slučaju ako to uz obrazloženi prijedlog glavnog državnog odvjetnika i ako se usuglasi predsjednik Vrhovnoga suda onda se može odobriti da se vođenje postupka koji je već u tijeku, ako je to primjereno zbog okolnosti kaznenog djela, potrebama vođenja postupka da se premjesti na jedan od od sudova utvrđenih ovim izmjenama i dopunama u članku 12., dakle na sudove u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Evo zbog svega ovoga iznijetoga, jer smatramo da se ovim izmjenama postojeći tekst poboljšava i poboljšava njegova primjena zakona, omogućava primjena, efikasnija primjena zakona, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. evo ja ću isto na samom početku kazati da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti, pa između ostalog treba i ponoviti one razloge koji su iznijeti u ime predstavnika klubova u smislu potpore ovom prijedlogu zakona. Naravno da je prvi od njih njih taj što se ovdje radi zapravo i o usklađivanju dakle zakonodavstva, radi se o poglavlju 23. pravosuđe i temeljna ljudska prava, i da su zapravo ove izmjene, predložene i u smislu, nakon provedenih tehničkih konzultacija sa stručnim predstavnicima Europske Komisije s jedne strane, ali s druge strane naravno da nije za zanemariti sve one razloge koji su moji kolege već do sada i iznijele i podcrtale, a to je zapravo potreba usklađivanja ovog zakona, sa odredbama drugih zakona, prvenstveno Zakona o kaznenom postupku i Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, pogotovo ili poglavito vezano za odredbe o nadležnosti sudova za procesuiranje ove vrste kaznenih djela. Dakle apsolutna potpora ovom prijedlogu zakona, pa i u ovom dijelu koji nosi naslov korištenje dokaza međunarodnog kaznenog suda, ali mi ovdje dopustite da ipak naglasim dvije osnovne stvari, jer mi se čine vrlo važne za istaknuti u raspravi. Dakle kada god govorimo i o ovoj vrsti postupaka, i ovoj vrsti kaznenih djela, temeljem ovog zakona isključivo i samo dolazi do primjene i kaznenog materijalnog, i kaznenog procesnog prava Republike Hrvatske. To je bitno za napomenuti i u smislu stavka 2. članka, predloženog članka 28. koji predviđa iznimku, dakle kada državni odvjetnik može temeljem predočenih dokaza pokrenuti postupak bez provođenja istrage u onim situacijama kada su ti dokazi već izvedeni, i upućuju na određene činjenice od strane međunarodnog kaznenog suda. Dakako da je prihvatljiva ta iznimka, ali uvijek u smislu ocjene da se samo provođenje tih dokaza, i njihova ocjena vrši prema odredbama Zakona o kaznenom postupku s jedne strane, i s druge strane da postojanje ili nepostojanje činjenice koja se dokazuju tim dokazima hrvatski sud cijeni prema odredbama Zakona o kaznenom postupku. Znači unatoč mogućnosti pokretanja samog postupka, rekao bih direktno bez provođenja istrage, ti dokazi su isto tako podložni ocjenjivanju, i sam kazneni postupak se provodi temeljem i dakle i Zakona o kaznenom postupku, i kazneno-materijalnog prava Republike Hrvatske. Naravno da je za podržati i one odredbe koje se odnose na mogućnost ustupanja određenim sudovima, dakle sudovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu kao specijaliziranim sudovima za ovu vrstu kaznenih djela, jednostavno radi se o usklađivanju ovog zakona sa zakonima koje sam već spomenuo, i ta je dakle izmjena i dopuna uistinu i nužna i logična. Ovo isto tako predstavlja, dakle ove izmjene i dopune ovog zakona još jedan napor da se usklađivajući dakle kompletno zakonodavstvo Republike Hrvatske u oblasti pravosuđe i ljudska prava, dakle uistinu smo već došli do tog završnog dijela ili do samog kraja, tako da evo u tom normativnom smislu, pa i u smislu primjene možemo zaključiti da smo pri samom kraju ako i ne i na kraju

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava s konačnim prijedlogom zakona kaže, i to u članku 1. koji se mijenja i glasi: za vođenje kaznenih postupaka za kaznena djela koja su navedena, u članku 1. ovog zakona, nadležni su županijski sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. U članku 2. glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje kolegija Državnog odvjetništva imenuje jednog od svojih zamjenika na na dužnost državnog odvjetnika za progon kaznenih djela iz članka 1., treba jasno reći a to je djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. E sada, dakle ovdje se poimenično imenuju četiri suda, dakle u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, pitam se hoćemo li i nadalje imati nadležnost ili onu koju šutke prešućujemo i one koja nadležnost sudova u, dakle u Beogradu i Banja Luci, po čijem nalogu se doktorica Vesna Bosanac danas ispituje u Zagrebu, Vukovaru ili negdje drugdje, po čijem nalogu izlazi popis od 3 tisuće 200 branitelja, od čega nekoliko stotina onih koji žive, dakle govorim o sudu u Banja Luci, nekoliko stotina živi na području Brodsko-posavske županije. Hoćemo li tada biti, kada ovaj zakon usvojimo, hoćemo li biti djelotvorniji, da kažem efikasniji u tome da procesuiramo mrtvih civila, zločin za 400 mrtvih civila od bombardiranja što zrakoplovnog, što topničkog u Slavonskom Brodu, od čega je 30-ero djece mlađih od 14 godina. Hoćemo li tada procesuirati one koji su, čiju smo obljetnicu obilježili, gospodine potpredsjedniče, prije dva dana u Borovu selu, kada su mučki ubijeno 12 redarstvenika, a nakon toga i masakrirano, dakle u zasjedi ubijeni, ali poslije toga još masakrirani. Što se protivi bilo kojem ljudskom ili Božjem zakonu. Nažalost, do dana današnjeg nisam vidio da postoje optužnice protiv poznatih ili nepoznatih počinitelja ovih djela. Ne samo to, bili smo u Borovu Selu pred spomen pločom 12 redarstvenika koji nisu poginuli na tom mjestu i na toj ploči osim imena, časnih imena hrvatskih vitezova ne piše ništa drugo. Ne piše da su tu poginuli hrvatski vitezovi za neovisnost Republike, ništa ne piše, pišu samo imena i to slovima koja su već pomalo i izblijedila i nisu obnovljena. Ali, to nije predmet trenutno ovoga zakonskog prijedloga negoli evo primjena statuta Međunarodnog kaznenog suda i progon koji se prema, dakle usklađivanje sa, usklađivanje sa, da kažem zahtjevima i EU u Poglavlju 23. – Pravosuđe i ljudska prava. I s obzirom na iskustva evo i ovo što sam naveo dosada, da nama uz ova 4 suda izgleda ništa ne predstavlja nekakvu, nemamo gorčine čini mi se previše, od tome da nam i dalje vojno tužilaštvo i sud u Beogradu dostavljaju za naše državljane, za ono što je se događalo na našem teritoriju hrvatskom i dalje optužnice. Dakle, dovode u sumnju ili predlažu za kazneni progon naše branitelje. Tako se na Beograd umetnula evo i Banja Luka pa i ona i njihovo tužilaštvo, kako se tamo kaže, a ne tužiteljstvo također dostavlja i procesuira naše branitelje. Zbog toga, zbog tog da kažem ogorčenja da ovako kao država, kao Vlada i Sabor ne reagiramo energično na ovakve pojave ja govorim u svoje ime, ali i evo nisam stigao u ime kluba govoriti, klub HDSSB-a će biti suzdržanog mišljenja u svezi ovog zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.